(SDP)** Do 12 sati kad smo najavili glasanje stignemo odraditi još jednu točku dnevnog reda, iduću koja nam je po redu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

zakona, samo da napomenem da je Zavod za zapošljavanje ključna institucija kada uđemo u Europsku uniju 1.7.2013., preko tog zavoda ćemo korespondirati sa ostalim zavodima u Europi, preko tog zavoda će se zapošljavati i preko tog zavoda će naši ljudi odlaziti u druge zemlje. obzirom da želimo urediti sustav na kojem je čelu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i do sada je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje imao pomoćnike ali ih je imenovao autonomno, jedina promjena je da će ih imenovati Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad. Prema tome, ne povisujemo broj, ti ljudi već i jesu tamo, želimo samo da u sustavu bude jednako jer i pomoćnike Zavoda za mirovinsko osiguranje, pomoćnika i drugih dijelova sustava na kojem je nadležno ovo ministarstvo imenuje Vlada na prijedlog ministra rada, prema tome, samo jedna tehnička izmjena. Ti ljudi već jesu tamo, rade svoju funkciju, samo će ih imenovati Vlada. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a poštovani zastupnik Vedran Babić.

Pred nama se nalazi još jedna izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iako se u trenutku donošenja ovog zakona još krajem 2008. smatralo da je prilično dobar jer je na zadovoljavajući način rješavao pitanje osnovne djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a to je upravo posredovanje između nezaposlene osobe i mogućeg poslodavca. Prvim izmjenama koje je ovaj saziv Sabora usvojio u veljači ove godine uvedena je institucija zamjenika ravnatelja zavoda, ali nije uređeno i pitanje odnosno status pomoćnika ravnatelja, a čije je postojanje i uloga do sada uređivana internim aktom odnosno statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. S obzirom da će Hrvatski zavod za zapošljavanje kao vodeća institucija na tržištu rada imati važnu ulogu u razdoblju koje slijedi, a to je do i nakon ulaska u EU, bitno je zakonom urediti njegov ustroj kako bi mjere politike zapošljavanja bile provedene po najvećim standardima Klub SDP-a podržava predložene korekcije smatrajući ih bitnim i korisnim za harmonizaciju našeg zakonodavstva, a tako i javnih ustanova osnovanih sukladno nadležnim zakonima. Klub SDP-a će stoga prihvatiti prijedlog Zakona o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Izmjene postojećeg zakona omogućit će efikasnije djelovanje i što bolje funkcioniranje ustanove koja je u vrijeme nezaposlenosti diljem cijele države prva slamka spasa za sve one koji se nađu u njenoj evidenciji. Predloženim izmjenama usklađuje se i ujednačava međusobna pozicija osoba koje obavljaju funkciju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ustrojem funkcije unutar npr. Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji su baš kao i Hrvatski zavod za zapošljavanje osnovani kao javne ustanove u vlasništvu RH. Kao što sam ranije naveo status, položaj i funkciju ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dosada je uređivao statut navedene javne ustanove donesen temeljem Zakona o ustanovama i Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Predmetni statut određivao je da pomoćnike ravnatelja na prijedlog ravnatelja zavoda imenuje Vlada dok je npr. Zakonom o mirovinskom osiguranju određeno da pomoćnike ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imenuje Vlada na prijedlog nadležnog ministra. Kako ne možemo dopustiti da dvije identične funkcije u različitim javnim ustanovama imenuje Vlada na prijedlog različitih osoba te da pitanje pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije uopće zakonski regulirano u svoje ime i u ime kluba SDP-a pozdravljam izmjene i dopune ovog zakona. Klub SDP-a prihvatit će izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti kojima se određuje funkcija pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojeg će imenovati Vlada na prijedlog nadležnog ministra, odnosno ministra rada i mirovinskog sustava. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. A sada u ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre evo pet do dvanaest je, što reći o meritumu predloženih izmjena i dopuna ovog zakona, dakle o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti? Prijedlog zakona govori da će zavod pored ravnatelja, zamjenika ravnatelja imati nepoznati broj pomoćnika. Koliko će ih biti utvrdit će se statutom, imenovati će ih Vlada na prijedlog ministra, nažalost bez javnog natječaja. Podsjećam da smo krajem 2. mjeseca promijenili zakon i uveli zamjenika ravnatelja. U obrazloženju se argumentira ova promjena potrebom efikasnije suradnje sa Europskim socijalnim fondom međutim vjerojatnija je činjenica da niste uspjeli udomiti sve političke podobnike u javna poduzeća, zavode, ustanove, agencije pa morate mijenjati zakone kako bi novim dužnosničkim mjestima otvarali prostor za njihovo zbrinjavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova osnovana zakonom. Osobito je značajna za RH i njezine građane i može se konstatirati da je i postojeće ustrojstvo i dosadašnji rezultati u potpunosti omogućavalo ispunjavanje temeljnih zadaća zavoda. Na primjer posredovanje pri zapošljavanju prošle godine je preko 185 tisuća građana zaposleno putem posredovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Provođenje aktivnih mjera koje obuhvaća niz mjera aktivnosti iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2011. godini 34 tisuće osoba obuhvaćeno je tim mjerama, a isplaćeno je po tom osnovu 281 milijun kuna. Poseban značaj Hrvatski zavod za zapošljavanje daje uslugama prema poslodavcima, a što je i temeljna zadaća HZZ-a, učiniti kvalitetnu komunikaciju među sudionicama tržišta rada i aktivno poboljšavati sustav ponude i potražnje radnih mjesta. Ostvarivanje prava tijekom nezaposlenosti isto su tako jedan od važnijih ili ako ne i najvažnijih zadataka koje HZZ obavlja. No upravo na području projekata sa potporom Međunarodne zajednice HZZ je dosada pokazao visok stupanj efikasnosti. HZZ sudjeluje i u tri komponente IPA-e, pomoć u tranziciji, jačanje institucija, prekogranična suradnja i razvoj ljudskih potencijala. Unutar tih komponenti provedeni su mnogi projekti i to sve bez zamjenika, bez pomoćnika, bez nepotrebnih šefova uglavnom visoko pozicioniranih. To potvrđuje da ova izmjena nema nikakve veze s poboljšanjem efikasnosti rada HZZ-a nego samo otvaranje novog prostora za zbrinjavanje političkih podobnika. Ali, s obzirom na evo ako to Vlada smatra na važnost ovih izmjena za funkcioniranje HZZ-a i države ne znam zapravo zašto nije bio prijedlog da zakon kao i svi dosada zakoni ne bi išli u hitnu proceduru. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, odnosno malo kasnije. Hvala